Á góðum degi á Austurvelli eru ágætislíkur á því að maður rekist á ráðherra á förnum vegi því að þeir eru jú tólf í ríkisstjórninni en samkvæmt dagskránni eru það bara tveir sem ætla að sitja hér fyrir svörum í dag. Mér finnst þetta bagalegt vegna þess að þetta er auðvitað partur af upplýsingagjöf til þingsins og til almennings og þegar við erum með tólf ráðherra í ríkisstjórn

Virðulegi forseti. Möguleikar þingmanna til að beina óundirbúnum fyrirspurnum til ráðherra er gríðarlega mikilvægur þáttur í aðhaldi þingsins að framkvæmdarvaldinu og upplýsingagjöf stjórnvalda til þingsins, eins og hér hefur verið bent á. Kveðið er á um þetta í lögum um þingsköp Alþingis þar sem segir að að jafnaði skuli ekki vera færri en þrír ráðherrar sem sitja fyrir svörum. Í dag eru einungis tveir mættir. Það vekur sérstaklega athygli vegna þess hversu margir ráðherrar eru orðnir. Þessi ríkisstjórn hefur séð ástæðu til að fjölga ráðherrum en greinilega ekki í þeim tilgangi að auka fyrirsvar þeirra gagnvart þinginu. Ég lýsi því yfir miklum vonbrigðum með að hér í dag skuli einungis mæta tveir ráðherrar og það væri raunar ágætt að fá frekari skýringar á því en bara þá að það hafi ekki náðst. Það er hægt að sýna ýmsum hlutum skilning en þegar af svo mörgum einstaklingum er að taka er erfitt að ímynda sér hvað veldur því að einungis tveir af tólf sjá sér fært að koma og tala við þingið. Þá vil ég óska sérstaklega eftir því að innanríkisráðherra sjái sér fært að koma og tala við okkur hérna, a.m.k. næst, helst í dag. Forseti vill geta þess að möguleikar þingmanna til að spyrja ráðherra eru auðvitað með ýmsum hætti. Það eru óundirbúnar fyrirspurnir, sem gegna vissulega mikilvægu hlutverki.

núna 17. og 20. janúar. Vikuna 7. og 9. desember mættu allir ráðherrar, líka 13. og 16. desember, skiptu sér á milli þeirra daga. Þann 21. desember mættu náttúrlega ekki allir, bara um helmingur

býsna harðort bréf frá ESA varðandi ákvarðanir forvera hans í starfi og ég hefði viljað standa hér og ræða við umhverfisráðherra. Ég velti því fyrir mér hvort það sé hægt að óska eftir nærveru hans í salnum í dag til að ræða það mál. Aðeins varðandi fundarstjórn forseta þá vil ég minna hæstv. forseta á að hann er forseti alls þingsins. Hann var settur í þá vondu stöðu hér fyrr í vikunni að tala, að mig grunar, sér þvert um hug þegar hann sagðist ekki vita um ferðir hæstv. fjármálaráðherra, sem kom í ljós örskömmu síðar að var ekki á landinu og var með staðgengil. Ég myndi ætla að það væri farsælla að forseti gætti að því að hann er forseti alls þingsins og honum ber að upplýsa um alla þá sem eiga að vera hér, en ekki leyna þingheim upplýsingum um ráðherra eða stjórnarliða. Og svo vil ég að lokum segja að það væri gott að fá nöfn ráðherra og ráðuneyta hér á púltið. Það er ekki góður bragur á því að þingmenn séu í sífellu að reyna að muna hvað ráðuneytin og ráðherrar heita.

Herra forseti. Ég get alveg tekið undir með þeim sem hér hafa talað, en við skulum auðvitað virða það við þá ráðherra sem þó eru mættir. Ég er líka þakklátur hæstv. forseta fyrir að útskýra fyrir okkur með hvaða hætti við getum náð eyrum ráðherrans að öðru jöfnu, en hér kom samt fram áðan að að jafnaði eiga að vera þrír til staðar. Nú var hægt að lesa það úr orðum forseta að hann hafi grennslast fyrir um ástæðurnar fyrir því að það var svona fáliðað. Þá finnst mér að hann eigi að upplýsa okkur um ástæðurnar, og B, að hann sem forseti alls þingsins leggist á árar með okkur og tryggi að við höfum þá alla vega aðgang að ráðherrum sem okkur ber. Vegna orða hv. þingmanns vill forseti geta þess að það er að jafnaði forsætisráðherra og forsætisráðuneytið sem skipuleggur hvaða ráðherrar koma til svara í fyrirspurnatímum.

Ég býst fastlega við því að við þeirri ósk verði orðið. En sú er ekki reyndin í dag, þannig að þetta er okkar sterkasta verkfæri sem stendur að eiga í þessu samtali. Það er makalaust í ljósi þess að í ríkisstjórninni í dag sitja 12 ráðherrar. Það sitja 12 ráðherrar í þessari ríkisstjórn og gegna ákveðnu hlutverki á þingi og þeir eru tveir mættir. Ætlun okkar hér í dag var að ræða við mennta- og barnamálaráðherra um sóttkví barna, um skólagöngu þeirra og þá staðreynd að ótrúlega mikill fjöldi barna hér á landi er í sóttkví. En við getum ekki átt það samtal vegna þess að hann er ekki mættur.

dálítið verið um að það taki óeðlilega langan tíma að fá svör þegar fyrirspurnir eru sendar inn með skriflegum hætti. Það tekur langan tíma, það getur tekið margar vikur, jafnvel upp í mánuði, sérstaklega ef krafist er skriflegs svars við fyrirspurn. Þetta er mikilvægt og mér finnst

þá ætti ekki að vera flókið að sýna þinginu þá virðingu að manna þó a.m.k. lágmarkið, setja þrjá af tólf á hverjum tíma inn í þennan lið, sem skiptir stjórnarandstöðuna gríðarlega miklu máli og er engin ofrausn. Mér finnst að allir, allir, bæði þingmenn og ráðherrar, ættu að hafa það í huga. Forseti. Það mætti halda að það væri ekkert að gerast hérna í samfélaginu. Hæstv. fjármálaráðherra er bara í fríi þegar verið að koma með neyðaraðgerðir í þágu atvinnulífsins vegna Covid-aðgerða ríkisstjórnarinnar og vegna sóttvarnaaðgerða. Það eru fréttir af því að börn séu innilokuð, alein í herbergi í sóttkví eða einangrun, en ekki fáum við að spyrja barnamálaráðherra út í það út af því að hann hefur ekki fyrir því að mæta í óundirbúnar fyrirspurnir og hefur ekki verið neitt ofboðslega duglegur að mæta í óundirbúnar fyrirspurnir yfir höfuð. Svo eru fregnir af vinnumarkaðnum og einstæðum foreldrum sem eru í vondum málum eftir sóttvarnaaðgerðir og Covid-aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Það er ofboðslega mikið að gerast í samfélaginu. Það er enn þá neyðarástand í samfélaginu og ég krefst þess að ráðherrar mæti í óundirbúinn fyrirspurnatíma og sitji fyrir svörum á þessum tímum. Mér finnst óforskammað að hér séu tveir ráðherrar.

okkur hin um hverjar ástæðurnar eru. En mér var líka litið á mætingartöflu hér frammi þar sem sést að einungis 26 þingmenn og/eða ráðherrar eru í húsi

nefndi forseti þær leiðir sem þingmenn hafa aðrar en óundirbúnar fyrirspurnir til að ná áheyrn ráðherra. Ég velti fyrir mér eftir að hafa heyrt útskýringar forseta, hvort við þingmenn þurfum að leggjast á sveif með forseta að ná áheyrn þessara sömu ráðherra,

og fengið bara nei. Þetta er vanvirðing við forseta, þetta er vanvirðing við Alþingi og þetta er eitthvað sem ég vona að fleiri en bara við í stjórnarandstöðunni stöndum með forseta að vinna bót

Virðulegur forseti. Ég er nú svo heppinn að sá ráðherra sem ég vildi eiga orð við er staddur hérna í dag, en mér þykja þetta skrýtin vinnubrögð. Ég á tvær litlar afastelpur búsettar í Reykjavík

missa af skóla og leikskóla. Loksins í gær var það upplýst að blessuð börnin gátu farið í göngutúr, þannig að það varð þá einhver bót á þessu. En við erum líka á sama tíma úti í samfélögunum, úti í sveitarfélögunum, að berjast við að halda skólastarfi gangandi. Yfirmenn skólanna vinna nótt sem nýtan dag við að skipuleggja skólastarfið í smitrakningu, færandi bekki fram og til baka og það fæst ekki umræða um þetta.

Það er ágætt að fá smá samhengi í þessa umræðu en þetta er ákvæði í lögum um þingsköp þar sem stendur að að jafnaði eigi færri en þrír. Þessu var breytt árið 2012 þar sem þetta

Þetta minnir mig á það andrúmsloft sem var hér fyrir hrun þegar ráðherraræðið var algjört. Við erum að sigla inn í sama anda.

Og hvar er hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra? Er hann fluttur til útlanda?

Herra forseti. Fyrr í þessum mánuði kom út enn ein skýrslan í Bretlandi um hlutdeildarlán sem þar eru veitt og eru fyrirmynd slíkra lána hér á landi. Í skýrslunni kom fram að fyrirkomulagið hefði þrýst upp íbúðaverði í Bretlandi og væri ekki góð nýting á skattfé. Nýta hefði átt fjármunina sem lagðir voru í þau til að byggja upp húsnæði á félagslegum grunni. Beita sér frekar á framboðshliðinni en eftirspurnarhliðinni. Markmið stjórnvalda í húsnæðismálum þarf bæði að vera að veita fólki öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði og stuðla að stöðugleika á húsnæðismarkaði. Vandinn við hlutdeildarlán ríkisstjórnarinnar er að verð á íbúðum sem falla undir úrræðið eltir markaðsverð og ef húsnæðisverð rýkur upp, sér í lagi umfram byggingarkostnað, skapast pressa á að hækka líka hámarksverðið sem ríkið setur í hlutdeildarlánin, annars leita verktakar annað. Inngrip stjórnvalda á húsnæðismarkaði virka ekki ef þau kynda undir verðhækkun í stað þess að halda aftur af henni. Íbúðaverð hér fer enn hækkandi og nú er ekki hægt að fá íbúð í hlutdeildarlánakerfinu á höfuðborgarsvæðinu, enda er farið að þrýsta á að hækka viðmiðin. Kostnaðurinn við þau er þó nú þegar um 4 milljarðar kr. á ári. Fyrr í vikunni lagði Samfylkingin fram þingsályktunartillögu um að ríkisstjórnin tvöfaldi framlög til almenna íbúðakerfisins. Slík tvöföldun myndi kosta u.þ.b. 3,5 milljarða kr., eða svipaða upphæð og fer í hlutdeildarlánin núna. Kosturinn við almenna íbúðakerfið er að það stuðlar að framboði, íbúðir eru byggðar af óhagnaðardrifnum félögum, og þrýstir því ekki upp húsnæðisverði og geta einmitt skapað stöðugleika. Finnst hæstv. ráðherra koma til greina að nýta það fé sem nú er sett í hlutdeildarlánakerfið til að tvöfalda uppbyggingu í almenna íbúðakerfinu?

Virðulegi forseti. Ég er glaður að fá að koma hingað upp og svara fyrirspurnum þingmanna. Ég hef lagt það í vana minn að mæta hérna reglulega, vegna umræðunnar á undan um fundarstjórn forseta, og hefur ekki skort á að ég hafi gefið kost á því. En það hefur hins vegar ekki alltaf verið þannig að þingmenn hafi notað tækifærið og spurt hæstv. ráðherra sem hér hefur setið undir óundirbúnum fyrirspurnum lon og don. En ég er mættur og leið svolítið áðan eins og manninum í kirkjukórnum eða fastagestinum í kirkjunni þar sem presturinn

hlutdeildarlánin eru að einhverri fyrirmynd frá Bretlandi og hafa þar virkað mjög vel. Við erum búin að vera að setja þau af stað hér. Þau fóru vel af stað. Það er margt sem bendir til þess að ástæðan fyrir því að þau ná ekki útbreiðslu eða nýtast, skulum við segja, á höfuðborgarsvæðinu sé einfaldlega að hér er framboðsskortur á lóðum og byggingum … ) og þar af leiðandi ekki nægilega mikið af ódýrum lóðum til að hægt sé að byggja þær íbúðir sem hlutdeildarlánin kalla eftir.

Þetta er eitt af því sem við verðum að leggjast yfir í nýju innviðaráðuneyti með ný húsnæðismál og skipulagsmál, að reyna að samtvinna þetta, að reyna að fá betri yfirsýn,

Útvega fleiri íbúðir fyrir það fólk sem þarf á því að halda og skapa um leið til lengri tíma stöðugleika á markaðnum í staðinn fyrir að búa til þetta skammtíma „kvikk fix“, sem Framsóknarflokkurinn virðist alltaf vera svo hrifinn af, sem kyndir undir öllum verðhækkunum?

þeirri líðan hv. þingmanns þegar við heyrum talað um snjóflóð, á þeim svæðum þar sem snjóflóð falla, hvort sem er í byggð eða á vegum. Við sáum reyndar á síðasta ári að snjóflóð fóru að falla á fleiri vegi en við höfum áður séð. Mér líður alltaf illa þegar slíkt er og ég skal líka viðurkenna það fyrir hv. þingmanni að sams konar tilfinning hellist yfir mig þegar ég sé tilkynningar eða heyri í þyrlu á erfiðum dögum þar sem mig grunar að alvarleg umferðarslys hafi Ætli það sé ekki staðreynd að það séu nokkuð margir staðir á Íslandi þar sem geta annars vegar komið snjóflóð eða séu erfiðar aðstæður.

eðlilega hluti af næstu samgönguáætlun. Í stjórnarsáttmálanum tölum við um að mikilvægt sé að horfa til reynslu annarra þjóða. Þar erum við að tala um Færeyjar fyrst og fremst, þar hefur verið sett á laggirnar jarðgangafélag

Þar áttu að vera mislæg gatnamót. Nú eru komin mislæg gatnamót með ljósum sem stórauka hættuna á því að þar verði slys og jafnvel

Og að við næstu samgönguáætlun yrði lögð fram samhliða endurbætt, betri, dýpri, metnaðarfyllri jarðgangaáætlun. Ég sagði jafnframt frá því að við værum með hugmyndir um hvernig við gætum fjármagnað slíka vinnu við jarðgangagerð næstu ár og áratugi, þannig að ég skil ekki að hv. þingmaður hafi ekki skilið svar mitt hér á mjög skýran hátt. Þetta er hluti af þeirri vinnu. Ég útskýrði um leið af hverju við værum ekki búin að gera alla hluti, það var vegna þess að það var tekin ákvörðun forgangsröðun og um að fara fyrst í framkvæmdir þar sem vegirnir eru hættulegastir og taka flest mannslíf og valda alvarlegustu slysunum á hverju einasta ári. En það breytir því ekki að fleiri staðir eru undir á landinu öllu.

Nýsköpun er fjársjóður og það er vissulega mikilvægt að nýsköpun, rannsóknir og sprotastarfsemi njóti stuðnings frá hinu opinbera. En það er hins vegar ekki sama hvernig það er gert. Við í Pírötum höfum verið sterkir talsmenn þess að efla stuðning við nýsköpun og auka fjármagn í nýsköpunar- og rannsóknasjóði. En nú er svo komið að upphæð á endurgreiðslu rannsóknar- og þróunarkostnaðar frá hinu opinbera er að nálgast tvöfalda þá upphæð

hafi almennur rekstrarkostnaður og kostnaður sem telja verður að tilheyri frekar eðlilegum endurbótum á fyrirliggjandi afurð sem viðkomandi fyrirtæki hefur tekjur af verið færður undir kostnað vegna staðfestra nýsköpunarverkefna.“ nýsköpunarverkefna.“ Skatturinn hefur einnig bent á að það eru engin viðurlög við misnotkun á þessu kerfi, ekkert álag megi leggja á þá sem beita þessum brögðum og áréttaði hann einmitt í umsögn til Alþingis að slík misnotkun leiði vissulega til verulegra útgjalda af hálfu hins opinbera ásamt því að raska samkeppni á markaði. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Stendur til að bregðast við þessum ábendingum Skattsins um skort á viðurlögum við misnotkun á þessu kerfi?

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir og tek auðvitað undir með henni að það hefur mikið verið að gerast í nýsköpunarumhverfi á Íslandi og mikilvægt að þessi kerfi virki sem allra best. Nýr stjórnarsáttmáli kveður á um að þessar endurgreiðslur vegna rannsókna og þróunar t.d. verði framlengdar en líka að farið verði yfir framkvæmd þeirra og eftirlit sérstaklega.

bæði hvað varðar vöxt og starfsemi nýsköpunarfyrirtækja og einnig hvað varðar samfélagsleg áhrif og samkeppnishæfni Íslands, hvar við getum gert betur í alþjóðlegu samhengi, en einnig um þetta eftirlit sem mikilvægt er að hafa svo þetta gagnist þeim

uxu gríðarlega mikið. Það er auðvitað afar mikilvægt að það kerfi haldi áfram að nýtast fyrirtækjum. Niðurstöður þessarar greiningar munu auðvitað nýtast í áframhaldandi umbætur, hvort sem það er þá að styrkja eftirlitið og tryggja að að þetta nýtist þeim sem eru í rannsóknar- og þróunarverkefnum eða til að styðja regluverkið og gera það enn þá betra í alþjóðlegum samanburði.

sem var hvort það stæði til að setja viðurlög við misnotkun á þessu kerfi vegna þess að misnotkun á því kostar óhemju mikið fé og skekkir samkeppnisstöðu á markaði.

fyrir nýsköpunarverkefni sem ekki einu sinni er búið að sýna fram á að séu endilega nýsköpunarverkefni.

Við þurfum að gæta þess að þetta umhverfi skapi þann hvata og búi til það umhverfi sem nýtist okkur sem best. Það er ekki eingöngu gert með styrkjum eða fjármagni frá hinu opinbera með því að veita skattafslætti eða annað sem virkar hvetjandi á einkageirann, sama hvort um er að ræða stór eða lítil fyrirtæki, til þess að styðja enn frekar við nýsköpun. Hv. þingmaður veit mætavel hvað það getur skilað okkur miklu meiru til baka til samfélagsins, hvort sem það eru stórar grænar lausnir sem þessi stóru fyrirtæki fara í með því að fjárfesta í nýsköpun o.s.frv.

Herra forseti. Ég vil við þessa umræðu eiga orðastað við hæstv. innviðaráðherra Sigurð Inga Jóhannsson á grundvelli þess að hann er formaður stjórnarflokks í því ríkisstjórnarsamstarfi sem við búum við.

Að þessu virtu leggur meiri hlutinn til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið sem verði byggt á þeirri vinnu sem hér hefur verið rakin.“

þar stendur, undir lið sem hefur yfirskriftina Við ætlum að setja loftslagsmálin í forgang, með leyfi forseta: „Stofnaður verður þjóðgarður á þegar friðlýstum svæðum og jöklum í þjóðlendum á hálendinu með breytingu á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð.“ Spurning mín til hæstv. ráðherra er þessi: Þegar sagt er að stofnaður verði þjóðgarður á þegar friðlýstum svæðum þýðir það að öll þegar friðlýst svæði falli þar undir eða bara það að þegar friðlýst svæði komi til greina innan þjóðgarðsins?

og þrjá til viðbótar við það. Þess vegna var alveg ljóst að þegar við settum saman nýja ríkisstjórn, og það var líka vitað að áframhaldandi hugur eins stjórnarflokksins væri á því að ljúka vinnu við einhvers konar þjóðgarð á hálendi Íslands, þá myndum við reyna að finna leiðir til þess í samræmi við samþykkt þingsins en líka í samræmi við stefnu hvers flokks fyrir sig sem við fórum með út í kosningar. Hv. þingmaður lýsir því einmitt í textanum að talað sé um þegar friðlýst svæði og jökla og það er þá í tengslum við jökla. Það er þá fyrst og fremst í tengslum við Hofsjökul. Það eru svæði eins og Guðlaugstungur,

Samkvæmt skilningi hæstv. ráðherra kemur þá til greina að þegar friðlýst svæði falli ekki undir hinn nýja þjóðgarð?

og samvinnu við heimamenn um þessa útfærslu. Það er alveg rétt að orku- og umhverfisráðherra hefur þetta verkefni með höndum. En forskriftin er ágæt í stjórnarsáttmálanum og um hana er ágæt sátt á milli stjórnarflokkanna. Ég tel að þarna gæti verið hin ágætasta leið til að segja: Hér erum við komin með þjóðgarða í kringum jökla, við erum jú með Vatnajökulsþjóðgarð, okkar stóra þjóðgarð, og værum þá að bæta við

forseti. Hæstv. innviðaráðherra sagði í viðtali nýverið að vaxtabótakerfið hefði ekki virkað nógu vel. Ég held að það sé ekki djúpt í árinni tekið. Vaxtabætur hafa lækkað mikið undanfarin ár á meðan fasteignaverð hækkar viðstöðulaust langt umfram laun.

Samkvæmt úttekt Eflingar stéttarfélags gagnast þessi úrræði þó einungis litlum, afmörkuðum hópum í samanburði við þann mikla fjölda sem áður fékk vaxtabætur. Þegar mest var, árið 2011, fengu tæp 103.000 vaxtabætur, einungis 15.470 fengu vaxtabætur á árinu 2020, flestir á landsbyggðinni. Frá þeim tíma hafa því um 87.000 manns misst vaxtabætur sínar án þess að nokkuð komi í staðinn. Hærra fasteignamat skerðir, ásamt launatekjum, vaxtabæturnar og hafa því þessi skerðingarmörk engan veginn fylgt verðlagsþróun. Ég spyr því hæstv. innviðaráðherra hvort réttlætanlegt sé að taka fjármuni af fólki sem áður hafi gert sínar áætlanir, byggðar m.a. á því að fá greiddar vaxtabætur, til að greiða fyrir önnur úrræði fyrir aðra hópa. Telur ráðherra rétt að verið sé að bæta rétt hóps sem stendur illa á kostnað annars hóps sem einnig kann að standa illa?

sem er í dag, þessi hlutdeildarlán, væri fyrst og fremst að hans mati og einhverra annarra niðurgreiðsla til verktaka. Vaxtabætur hafa verið gagnrýndar harðlega fyrir að vera fyrst og fremst niðurgreiðsla til bankanna. Talsverð umræða var hér í þinginu fyrir nokkrum árum einmitt um að þetta væri jú fyrst og fremst einhvers konar afsökun, „alibí“, fyrir bankann að vera bara með nægilega háa vexti af því að ríkið borgaði síðan vaxtabætur á móti.

Vaxtabæturnar áttu að taka við af félagslega húsnæðiskerfinu þegar það var lagt niður árið 1999 en nú hafa greiddar vaxtabætur rýrnað um 90% frá árinu 2011. Með þessari þróun og tilkomu þeirra úrræða sem ríkisstjórnin segir að hafi komið í staðinn hefur átt sér stað tilfærsla fjármuna frá einum lágtekjuhópi til annars. Mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra: Hvers vegna á tilfærslan sér ekki stað frá þeim hópum sem hafa mest á milli handanna, stórútgerðum og fyrirtækjum og stóreignafólki, til þeirra sem mest þurfa á að halda? Hvers vegna er forgangsröðun ríkisstjórnarinnar þessi?

styðja við þá sem þess þurfa, m.a. í húsnæðiskerfinu. Það er margt sem bjátar á þar og við ræddum það aðeins hér fyrr í dag. Við leggjum nú talsvert mikla vinnu í það að átta okkur á því hvernig við getum hjálpað til á þeim vettvangi til að tryggja að við getum komið til móts við þá stóru hópa sem þurfa á því að halda í húsnæðiskerfinu. Ég held að lausnin sé klárlega ekki að endurvekja vaxtabótakerfið. Það er leið sem var notuð á sínum tíma en ég held að hún hafi ekki endilega virkað vel.

sl. Nú er það svo að ráðherrar hafa 15 daga til að svara fyrirspurnum sem þessum og óska ég eftir að hæstv. forseti, sem ræddi fyrr í dag um að þingmenn hefðu fjölmargar leiðir til að spyrja ráðherra spurninga,

rúmlega það, er líklega kominn um fimm vikur fram yfir tímann sem hann hefur. Ég óska eftir því að forseti reyni, þar sem við erum hér í upphafi þings

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem sætt hafa takmörkunum á opnunartíma. Í frumvarpinu er mælt fyrir um nýtt stuðningsúrræði vegna kórónuveirufaraldursins sem ætlað er að koma til móts við vanda rekstraraðila veitingastaða sem hafa orðið fyrir verulegu tekjufalli sökum takmarkana á opnunartíma. Hér er lagt til að rekstraraðilar veitingastaða sem hafa orðið fyrir minnst 20% tekjufalli í almanaksmánuði frá desember 2021 til mars 2022 vegna takmarkana á opnunartíma geti fengið styrk til að mæta rekstrarkostnaði á tímabilinu. Lagt er til að umsækjendur þurfi að uppfylla skilyrði um skattskyldu á Íslandi, lágmarksumsvif, skilvísi á opinberum gjöldum og gögnum til Skattsins og um að vera ekki í gjaldþrotameðferð. Styrkurinn getur numið 90% af rekstrarkostnaði þann almanaksmánuð sem umsókn varðar en ekki hærri fjárhæð en nemur tekjufalli rekstraraðila viðkomandi mánuð. Styrkurinn getur jafnframt ekki orðið hærri en 500.000 kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði á tímabilinu og allt að 2,5 millj. kr. á mánuði ef tekjufall var 20–60%,

Ekki er gert ráð fyrir því að rekstraraðili geti fengið styrk samkvæmt frumvarpinu á meðan honum var skylt að loka veitingastað, enda fyrirséð að hann geti sótt um lokunarstyrk vegna slíks tímabils. Líkt og gildir um lokunar-, tekjufalls- og viðspyrnustyrki er lagt til að bæði umsóknar- og ákvörðunarferlið vegna styrkjanna verði rafrænt og að framkvæmdin verði falin Skattinum. Jafnframt er lagt til að ákvarðanir hans sæti kæru til yfirskattanefndar og þá er lagt til að heiti lögaðila sem fá styrk verði birt opinberlega. Úrræðið flokkast sem tilkynningarskyld ríkisaðstoð samkvæmt EES-samningnum en fellur að mati ráðuneytisins undir þann tímabundna ramma um ríkisaðstoð sem er þegar í gildi vegna faraldursins. Eftirlitsstofnun EFTA hefur verið tilkynnt um málið á þeim forsendum. Á þessum grunni er hámark heildarstuðnings til tengdra aðila að meðtöldum styrkjum samkvæmt frumvarpinu, þ.e. ferðagjöf, lokunarstyrkjum fyrir lokunartímabil eftir 17. desember 2020, tekjufallsstyrkjum og viðspyrnustyrkjum, 330 millj. kr. frá upphafi faraldursins. Í fjárlögum fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir 1 milljarðs króna framlagi í styrki til þeirra rekstraraðila í veitingaþjónustu sem hafa orðið

Við meðferð 210. máls á yfirstandandi löggjafarþingi, sem sneri m.a. að frestun gjalddaga skatta fyrir fyrirtæki í veitingarekstri, var sú breyting gerð á frumvarpinu að láta það einnig ná til gististaða með vínveitingaleyfi. Ég teldi heppilegt að víkka þetta frumvarp út með svipuðum hætti þannig að skilgreining á veitingastöðum verði látin ná til veitingarekstrar á vegum gististaða með vínveitingaleyfi. Að mati ráðuneytisins gætu áhrif slíkrar breytingar á frumvarpinu á ríkissjóð

Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi höldum við áfram að styðja við mikilvæga atvinnugrein sem orðið hefur fyrir tjóni vegna sóttvarnatakmarkana síðustu vikur. Undanfarið hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið átt í góðu samtali við fulltrúa fyrirtækja í veitingarekstri en alls hafa fyrirtæki í greininni fengið um 11 milljarða kr. í beina styrki frá hinu opinbera vegna faraldursins. Markmiðið með þeim úrræðum sem hér er mælt fyrir er eins og áður að draga úr tjóni, tryggja að neikvæð áhrif á atvinnulíf og efnahag vari sem skemmst og skapa aðstæður fyrir öfluga viðspyrnu í kjölfarið.

Það er þetta með að læra af reynslunni og nýta hana betur í síbreytilegum aðstæðum. Í sóttvarnamálum koma ráðherrar ítrekað út af fundum og lýsa því yfir að þau þurfi ekki að bíða m.a. eftir frekari gögnum til að efast um núverandi ráðleggingar sóttvarnayfirvalda þrátt fyrir þessir sömu einstaklingar búi líklega yfir bestu mögulegu upplýsingum meðal þjóðarinnar inni á þessum fundum. Á hinum endanum mæta þau svo í viðtöl upp á síðkastið og hér í pontu og ræða efnahagsaðgerðir og bera fyrir sig að þau séu enn þá að læra þetta allt saman, ausa úr bátnum, geta ekki verið undir þetta búin.

Herra forseti. Við höfum frá upphafi sagt að við ætlum að gera það sem þarf til að lágmarka þann efnahagslega skaða sem atvinnulífið, fyrirtæki og eftir atvikum starfsfólk verður fyrir vegna heimsfaraldursins. Við höfum fylgt því sem okkur langar ekkert sérstaklega að fylgja, sem er veiran sjálf. Nokkrum sinnum höfum við á grundvelli gagna, vísbendinga og stöðu faraldursins gert ráð fyrir því að ákveðinn stuðningur gæti runnið út og að ekki þyrfti að endurvekja hann. Svo þegar gripið er til ráðstafana og það er talið mikilvægt þá þarf ýmist að framlengja gildistíma ákveðinna úrræða, hvort sem það eru lokunarstyrkir, viðspyrnustyrkir, tekjufallsstyrkir eða annað og einmitt þegar fram líða stundir og ný gögn koma til eru jafnvel smíðuð ný úrræði eins og þetta úrræði hér. Það er gert á grunni þeirra gagna og samtala sem við höfum átt þar sem það liggur fyrir að tjón þessa geira er meira og með öðrum hætti en annarra. Þá er gripið sérstaklega til þess. Ofan á það er síðan framhald af almennum aðgerðum með almennum skilyrðum þar sem geirar og fyrirtæki sem uppfylla þau almennu skilyrði geta sótt um.

Forseti minnir á takmarkaðan ræðutíma og biður bæði fyrirspyrjendur og ráðherra að hafa það í huga að þegar fjórir óska eftir að veita andsvör þá er ræðutími aðeins ein mínúta í hvert sinn.)

Nú sjáum við fram á töluverðar uppsagnir vegna þess að lítil fyrirtæki hafa einfaldlega ekki bolmagn til að mæta þessum ráðstöfunum. Samt kemur ráðherrann hingað upp og minnist ekki einu orði á hvort það eigi til að mynda að grípa aftur til hlutabótaleiðarinnar sem þó var úrræði, eins og kemur fram í greinargerð þessa frumvarps, sem nýttist

Herra forseti. Reynslan hefur einfaldlega sýnt okkur að aðgerðirnar hafa þurft að vera sveigjanlegar og við höfum verið sveigjanleg. Við höfum byggt á gögnum og greiningum og við höfum gert það þegar kemur að efnahagsþættinum nokkuð vel. Við vitum líka, og það eru engar nýjar fréttir, að það hefur verið ófyrirsjáanleiki í því hvernig mál þróast,

þegar kemur að efnahagslegum viðbrögðum. Við sjáum það í tölum að atvinnuleysi er ekki að aukast og þess vegna þurfum við einmitt á grundvelli sviðsmyndavinnu, gagna og upplýsingaöflunar að meta stöðuna eins og hún er núna

Herra forseti. Jú, við erum með þrepaskiptingu og tröppugang almennt í þessum úrræðum og höfum reynt að finna rétt jafnvægi í því og stundum hafa hafa þær tröppur, þau þrep, jafnvel tekið einhverjum breytingum áður fyrr. Við erum með tvö þrep til að reyna að grípa mismunandi aðstæður mismunandi fyrirtækja, en það er nú þannig að það væri að það væri ógerningur að afgreiða mörg hundruð og jafnvel á einhverjum tímapunkti þúsundir umsókna ef hægt væri að vera með það í hálfum prósentum og þar af leiðandi þá fjöldann allan af útfærslum. Við reynum og okkur hefur gengið ágætlega að finna þetta jafnvægi og erum ekki með eina línu.

Er ekki einfaldara að vera bara með eitt fall sem lýsir þróuninni í staðinn fyrir að vera með þennan tröppugang sem skilur fólk eftir ef það rétt nær ekki inn eða dettur út fyrir á öðrum hvorum endanum?

um það hvað er gerlegt, hvað er best til þess fallið að ná settu markmiði. Í þessu tilfelli er það í rauninni þannig að þú ert úti ef þú ert undir 20% tekjufalli, því að eitthvert þarf tekjufallið vissulega að vera, en þú dettur ekki út á efri endanum. Þess vegna höfum við reynt að hafa úrræðin eins einföld og kostur er, bæði þannig að það sé auðvelt að sækja þau og auðvelt að skilja þau. Upptalningin á því þegar við erum að grípa til ráðstafana og losa er hundleiðinleg og vonandi styttist í það að við þurfum ekki að vera að ræða hér frekari viðbrögð og stuðning heldur geti fyrirtækin einfaldlega aflað sér tekna og skapað verðmæti á sínum forsendum. Vonandi styttist í það og þá getum við farið að tala um aðra pólitík en þessa hér. En við þurfum einfaldlega að klára verkefnið og við ætlum að gera það

verðum við að horfa til þess að styðja við veitingahúsin sem standa í rekstri en á einhverjum tímapunkti verða stjórnvöld að spyrja sig að því hversu lengi sé réttlætanlegt að láta veitingamenn landsins bera hallann af því að það sé mat yfirstjórnar Landspítalans og að því er virðist sóttvarnalæknis að spítalinn ráði ekki við verkefni sem Covid-faraldurinn færir honum. Þetta er ekki sanngjarnt í neinu samhengi. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hver afstaða ráðherrans er til þess að við bara hættum þessari vitleysu. Það er ekki boðlegt að skilja hér 1.000 fyrirtæki í veitingarekstri eftir í þeirri stöðu að vera undirorpin því að vera hálfslegin af eða ekki reglulega.

Mig langar að vona það og trúa því að þetta sé endasprettur. Við erum núna með nýgengi upp á meira en 4.500 og erum með 24 inniliggjandi á spítalanum, ef ég er með þá tölu rétta. Vonandi erum við að komast á þann stað að veiran sé orðin það aum og veik að við þurfum ekki að láta hana stýra lífi okkar og við þurfum ekki að grípa til ráðstafana sem

og gera það sem hefur virkað best án þess að ganga of langt og reyna að læra af reynslunni og vonandi þá lágmarka þann efnahagslegan skaða sem þó hefur verið sem er gríðarlegur, bæði fyrir fyrirtæki, stór og smá, fyrir ríkissjóð o.s.frv. það væri mikil synd ef við kláruðum ekki verkefnið á efnahagshliðinni og þess vegna erum við að koma með þessi frumvörp hér og þennan viðbótarstuðning.

375 milljónir á mánuði að jafnaði. 375 milljónir á mánuði til hátt í 1.000 fyrirtækja er innan við hálf milljón á fyrirtæki að jafnaði.

Tímabil úrræðisins er til og með marsmánuði og vonandi verða bara engin fyrirtæki sem uppfylla 20% tekjufallsskilyrði til að nýta það úrræði í mars vegna þess að við verðum komin í einhvern eðlilegri takt og meiri gang í bæði veitingarekstri og annars staðar. En til að vega og meta fyrirsjáanleika og skýr svör fyrir þá aðila sem eru í þessari erfiðu stöðu þá er tímabilið desember og út mars.

forseti. Síðastliðinn mánudag samþykkti þetta þing á einum degi frumvarp til að heimila aðilum í veitingarekstri að fresta gjalddögum opinberra gjalda og þar var eitt af skilyrðunum,

Þetta skilyrði fannst mér mjög mikilvægt að hafa í frumvarpinu enda áttu ekki að taka við ríkisstuðningi ef þú býrð svo vel að geta greitt þér út arð. Þetta skilyrði er hins vegar hvergi að finna í þessu frumvarpi hæstv. fjármálaráðherra, sem raunar er ekki hér til að svara fyrir það annan daginn í röð.

Já, það er rétt að skilyrði um arðinn var í því frumvarpi sem nú hefur verið afgreitt

Hér erum við að tala um peninga sem við fáum ekki til baka úr opinberum sjóðum sem fara til fyrirtækja sem eiga væntanlega við rekstrarvanda að stríða og þeim er leyft að taka út arð í kjölfar þess að fá ríkisaðstoð. Ef ég man rétt þá hefur það verið skilyrði fyrir flestum svona ríkisstyrkjum að ekki megi taka út arð ef þeir eru þegnir.

lokunarstyrkir og viðspyrnustyrkir höfðu heldur ekki þessi skilyrði þannig að þetta er í samræmi við þá aðferðafræði og skilyrði sem hafa þegar farið hér í gegnum þingið og fengið þinglega meðferð.

nauðsynlegt að leggja til og fara í og þær takmarkanir og þær aðgerðir hamla starfsemi fyrirtækjanna. Það eru þau sjónarmið sem liggja þarna til grundvallar, má vissulega að ræða en við höfum áður farið í gegnum hér.

Þar var fyrirtækjum gert kleift að fresta gjalddögum vegna slæmrar niðurstöðu. Hérna er verið að gera frumvarp um að borga þeim fyrir það rekstrartap. Ég átta mig ekki alveg á hvernig það passar saman að gera hvort tveggja,

þá er hér farið yfir að veltan hafi dregist saman um 45 milljarða hjá fyrirtækjum í veitingarekstri samanborið við sömu mánuði ársins 2019.

við þá að fá 3 milljarða í viðbót miðað við það sem hefur áður verið, 3 milljarða vegna tekjufalls- og viðspyrnustyrkja,

Svo er hér yfirferð yfir hvaða ákvarðanir stjórnvalda hafi haft áhrif á þennan vettvang,

Aftur tæpum mánuði seinna, 15. september: Breyting. Rúmum mánuði seinna, 20. október: Breyting. Tæpum mánuði síðar, 10. nóvember: Breyting. Þremur dögum seinna: Breyting. Mánuði seinna, 23. desember:

mati verið að flakka allt of mikið á allt of skömmum tíma með breytingar á þessu fyrirkomulagi, sérstaklega ef við tökum tillit til þess að rökin fyrir því að breyta einhverju á þessum vettvangi voru ekkert endilega nægilega mikil. Smitin sem voru að breytast voru ekkert endilega drifin áfram á þessum vettvangi

Þar liggur kjarninn í öllum aðgerðum stjórnvalda. Ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á stærra samhengi en bara sóttvörnum

eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki nákvæmt mat en þetta er mat sem við viljum fá. Við viljum líka fá þetta þegar verið er að leggja til takmarkanir yfir höfuð.

skiptir máli hvort það sé í tugum eða hundruðum milljóna. Það skiptir máli hvort það sé í hundruðum eða þúsundum milljóna.

Vinsamlegast gefið okkur einhvers konar sýn á það hvað við erum að miða við hérna.

ef þetta skyldi framlengjast. Ef það skyldi framlengjast þá þyrftum við væntanlega að grípa til framhalds á þessum tekjufallsstyrkjum fyrr en síðar þó að ég voni að sjálfsögðu að svo verði ekki.

að hún fari að útskýra fyrir okkur hvernig við ætlum að vaxa út úr þessum skuldum sem við erum að stofna til með öllum þessum styrkjum. Það eru vissulega ákveðnir aðilar sem eru að fá styrki, réttlætanlega skal ég alveg segja, en það er líka alveg spurning hverjir ætla að borga.

Mér finnst það alveg réttlætanlegt en mér finnst vanta útskýringarnar á því hversu mikill ábatinn er af aðgerðum ríkisstjórnarinnar

Þetta er gott frumvarp svo langt sem það nær, en við getum gert það enn betra með ákveðnum breytingum í meðförum þingsins. Í greinargerð frumvarpsins koma fram þær upplýsingar að ef leiðrétt er fyrir árstíðasveiflu hafi nóvembermánuður í raun verið enn verri hjá rekstraraðilum í veitingarekstri en desember. Og eins í menningargreinum. Umræðan um þetta var náttúrlega í hámæli núna í byrjun desember. Þá sagðist hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra ætla að hafa hraðar hendur, grípa til sértækra aðgerða. En svo gerðist bara ekkert í margar vikur. Nú erum við loksins með frumvarp. Það tekur til mjög afmarkaðs hluta atvinnulífsins, aðeins til veitingageirans. Við verðum að gera þá kröfu að hingað inn í þingið komi mjög fljótlega frumvarp sem tekur til menningargeirans og sviðslista. Það er a.m.k. lágmarkskrafa að fólk í þessum greinum og fleirum fái skýr svör um það hvað nákvæmlega stendur til að gera fyrir það núna þegar t.d. er búið að fella úr gildi heimild til að halda fjöldasamkomur þar sem gestir hafa tekið hraðpróf.

Úrræðið nær þannig til fleiri aðila. Þannig er ljóst að með þessu úrræði munu mörg fyrirtæki í veitingarekstri í fyrsta sinn í rauninni frá því að faraldurinn hófst fá beinan stuðning úr ríkissjóði vegna heimsfaraldurs og sóttvarnatakmarkana. Í frumvarpinu er grunnhugsunin sú að viðhalda lágmarksstarfsemi og varðveita viðskiptasambönd, koma í veg fyrir að lífvænleg fyrirtæki fari á hliðina með tilheyrandi efnahagslegum skaða. Fram kemur í greinargerðinni að ekki sé talin ástæða til að framlengja almennan stuðning við atvinnugreinar og fyrirtæki, slíkur stuðningur geti hindrað færslu framleiðsluþátta frá fyrirtækjum sem eru í grunninn óarðbær og þannig haldið aftur af framleiðni í hagkerfinu. Gott og vel. Þessi áhersla má þó ekki verða til þess að vel rekin fyrirtæki, sem hafa alla burði til að sækja fram um leið og takmörkunum verður aflétt, falli milli skips og bryggju, t.d. fyrirtæki sem eru kannski ekki í veitingarekstri sjálf en eiga allt sitt undir því að fjöldasamkomur geti farið fram. Hér þurfum við að feta gullinn meðalveg milli hins almenna og hins sértæka, nýta fjármuni vel,

En um leið þurfum við að gæta jafnræðis milli atvinnugreina, gæta þess að fyrirtæki og atvinnugreinar séu ekki skildar eftir með óréttlátum hætti. Eitt sem ég hnýt um í frumvarpinu, og vona að við getum hér í meðförum þingsins fundið farsæla lausn á

þeirra fyrirtækja annars vegar sem voru stofnuð áður en heimsfaraldurinn skall á, og svo hinna, veitingastaðanna sem opnuðu rétt eftir að heimsfaraldur barst til landsins. Fyrri hópur fyrirtækjanna á rétt á styrk ef tekjur í viðkomandi mánuði voru 20% lægri en tekjur í sama almanaksmánuði árið 2019. En hjá seinni hópnum er viðmiðunartíminn hins vegar tímabil þegar harðar sóttvarnaráðstafanir voru alla jafna við lýði og þegar það þurfti að skella í lás og létta á víxl þegar ferðamannafjöldinn dróst alveg stórkostlega saman. Við þekkjum hvernig ástandið var í atvinnulífinu á þessu tímabili þótt auðvitað hefðu komið þarna blómlegar vikur inn á milli. Þetta ójafnvægi sem ég var að lýsa er ekki sanngjarnt og ég held við hljótum öll að geta verið sammála um það. Þetta setur suma veitingastaði í alveg afleita samkeppnisstöðu. Ég vona að við getum bara lagað þetta hérna í meðförum þingsins. Eins og ég hef sagt þá er þetta bara besta mál, þetta frumvarp, svo langt sem það nær. En það sem ég var að lýsa er eitthvað sem við hljótum að geta tekið til skoðunar hérna í þinginu og gert bragarbót á.

hjallinn. Í ljósi þessara yfirlýsinga finnst mér eiginlega óboðlegt að ráðherrar svari því ekki bara svolítið skýrt hvort og þá hvenær og í hvaða mynd það standi til að endurvekja hlutabótaleiðinna. Þá gætu rekstraraðilar hagað áætlunum sínum næstu vikur og mánuði í samræmi við það. Þetta frumvarp, eins og ég gaf í skyn hérna fyrr í ræðunni,

í rauninni að biðla til þingsins um að gera ákveðnar breytingar á frumvarpinu. Allt vekur þetta spurningar um vinnubrögð ríkisstjórnarinnar. En ég hlakka til vinnunnar sem er fram undan í efnahags- og viðskiptanefnd og vona að málið fái vandaða meðferð hérna. Við þurfum að gera þetta tiltölulega hratt en við þurfum líka að gera þetta vel.

með þessu frumvarpi sem við ræðum hér, um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem sætt hafa takmörkunum á opnunartíma. Líkt og aðrir þingmenn sem hafa tekið þátt í umræðunni hingað til þá vil ég einnig lýsa yfir því að mér líst vel á þetta frumvarp. Ég held að það komi til með að skipta rekstraraðila í veitingageiranum miklu máli að það verði samþykkt hér á Alþingi ég bind vonir við að það fái vandaða en jafnframt skjóta meðferð í efnahags- og viðskiptanefnd. Ég bind jafnframt líka vonir við það að fljótlega fáum við frumvarp sem taki til menningar og sviðslista, eins og hefur verið boðað, en það er auðvitað annar angi samfélagsins sem hefur þurft að sæta skerðingum á starfsemi vegna kórónuveirufaraldursins og til þess að tempra útbreiðslu smita í samfélaginu. Mér leist vel á það sem hæstv. ráðherra talaði um í framsöguræðu sinni um að

gistiþjónustu með veitingaleyfi líkt og gert var í meðförum þingsins hér fyrr í þessari viku og tel sjálf að það væri afar brýnt að fá aðstoð frá fjármálaráðuneytinu við útfærslu á slíkri breytingartillögu til þess að hún

ná. Mér hefur heyrst á umræðunni hingað til að þetta sé eitthvað sem nefndin muni taka til sín og muni vinna í samstarfi við ráðuneytið. Þá tel ég einnig mikilvægt að nefndin fari vel yfir þau skilyrði sem sett eru í 4. gr. frumvarpsins.

úrræði hafa nýst hingað til. Það er gott. Það er gott ef bæði ráðuneyti og Alþingi læra af þeirri vinnu sem þegar hefur farið fram og noti hana í áframhaldandi vinnu sem þarf að gera. Það er Það er ýmislegt í þessum skilyrðum sem ég tel bara fínt að nefndin fari yfir svo og auðvitað aðrar greinar frumvarpsins. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð eða lengja þessa umræðu en ég hlakka til að fá málið inn í nefnd og takast á við það því að ég held að það sé í grunninn gott og komi til með að skipta miklu máli fyrir rekstraraðila veitingastaða sem hafa þurft að sæta takmörkunum á opnunartíma.

Virðulegur forseti. Mér þykir þetta alveg afspyrnuvont. Mér þykir alveg ofboðslega vont að við séum hér að fjalla um frumvarp um styrki til rekstraraðila og það er ekki í fyrsta skiptið sem við gerum það. Ég sat í hv. efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta kjörtímabili þar sem við fengum mörg sambærileg mál og ég vonaði auðvitað að það yrði í fyrstu og einu skiptin sem sú nefnd væri að fjalla um eitthvað sem við köllum styrki til

Þess vegna velti ég fyrir mér: Af hverju erum við að tala um styrki núna? Eru þetta ekki miklu frekar bætur? Við erum að horfa til fyrirtækja sem hafa þurft að sæta

hversu langt hefði átt að ganga í slíkum takmörkunum og mörgum finnst of langt gengið og kannski sérstaklega þegar við erum að gera þetta áfram núna og erum að detta inn í, hvað, er þetta ekki þriðja árið sem við erum að detta inn í af þessum Covid-fjanda?

einhverjum kröfum um að viðkomandi fyrirtæki mættu ekki greiða út arð og eitthvað slíkt. Það er umræða sem við tókum einmitt svolítið á síðasta kjörtímabili og rataði inn í einhver af þessum viðbragðsfrumvörpum okkar gegn heimsfaraldri. Ég skil alveg þær pælingar. En þegar við erum aftur á móti að tala um bætur vegna einhverra takmarkana sem hafa verið settar á af hinu opinbera þá má líka velta fyrir sér: Af hverju erum við að setja inn einhverjar frekari kröfur og er það ekki einmitt til þess gert að skekkja samkeppnisstöðuna? En ég svo sem ímynda mér líka að þeir sem starfa í þessum geira hafi mjög takmarkað svigrúm ef eitthvað til að greiða út arð á þessum tíma. Þegar við lesum greinargerðina með þessu frumvarpi er rakin þessi ótrúlega saga sem við höfum verið í á síðustu misserum og árum orðið núna,

í auknum mæli að umræðu um takmarkanir sem við erum að setja og aðgerðir sem við erum að beita í glímu okkar við vanda í heilbrigðisþjónustu. En að því sögðu þá segi ég bara að mér finnst mjög vont að við séum almennt að tala um einhverja styrki til atvinnulífsins en mér sýnist frumvarpið engu að síður, við þær ankannalegu aðstæður sem við erum í í dag, vera nokkuð gott og byggja á þeirri reynslu sem við höfum verið að safna okkur á síðustu misserum. Mig langar þó að nefna eitt, og ég beini því til nefndarinnar að huga að því, varðandi þá sem sinna veitingaþjónustu en eru kannski ekki með veitingaleyfi eða eru veitingastaðir, ég er í rauninni að vísa í þá sem eru með

En auðvitað er það þannig að einmitt þetta mál sem ég nefni núna er til þess fallið að flækja þetta og það er bara rosalega flókið þegar á að fara að tala um það hvernig á að greiða styrki úr ríkissjóði til atvinnulífsins.

eru þarna úti og eiga margir hverjir allt sitt undir sinni starfsemi þurfa auðvitað á þessum aðgerðum að halda. Það er auðvitað í ljósi aðstæðna

sem tengdist internetinu og innleiðingu þess í líf okkar allra. Og hvert var meginþemað í spurningunni um það sem verða vill? Hver var næsta byltingin sem boðuð var? Það var bylting upplifunargeirans á heimsvísu sem stefndi þá þegar í að verða stærsta búgrein í flestum löndum heims. Upplifunargeirinn inniber auðvitað fjölmargt; ferðaþjónustuna, íþróttirnar, menninguna og allt það sem fólk getur leyft sér, það sem á annað borð hefur eitthvað umfram það að eiga til hnífs og skeiðar.

skilaði heilum 70 milljörðum hreinum í tekjur til hins opinbera árið 2018 og þó að örlítið hafi hoggið í síðan þá út af dulitlu þá er flest sem bendir til þess að hún muni áfram verða sannarlega ein af okkar meginstoðum í atvinnulífinu til langrar framtíðar. er afar mikilvægt að við stöndum vörð um þessa gjöfulu búgrein, stöndum með henni, tryggjum það í lengstu lög að um þá innviði sem byggðir hafa verið upp myndarlega og frekar hratt frá árinu 2011, 2012, 2013, 2014, verði staðinn vörður. Það eru margir í þessu húsi sem muna þá daga þegar veitingastaðir í Reykjavík voru sirka þrír eða fjórir sem hægt var að leyfa sér að fara að borða á kannski einu sinni eða tvisvar á ári. Það hefur orðið bylting í veitingageiranum líka, í Reykjavík sérstaklega, og margir staðir á landinu eru þekktir af afburða góðri veitingamennsku, góðu hráefni, góðri framreiðslu, góðum mat.

var hans niðurstaða að hér væri um að ræða force majeure, hér væri óviðráðanlegt ófremdarástand sem bæri að bregðast við, með þeim hætti sem síðan var gert, sem betur fer. Ríkisstjórn Íslands á þeim tíma tók þessa niðurstöðu alvarlega og þennan pól í hæðina og úr urðu þeir viðspyrnustyrkir og þau kerfi öll sem hafa gert þessum hluta atvinnulífsins kleift að standa af sér, svona nokkurn veginn í flestum tilfellum, þessa innrás Covid-veirunnar í líf okkar. Hér er auðvitað verið að að gera það sem í músíkinni er kallað að spinna. Það er verið að impróvísera, það er verið að bregðast við nýjum raunveruleika nánast frá degi til dags, viku til viku. Enginn sá fyrir að þetta myndi vara svona lengi eins og raun ber vitni. Það að veita atfylgi á svo viðsjárverðum tímum bæði veitingageiranum, hótel- og gistihúsageiranum og menningargeiranum eins og er í farvatni, er myndarlegt, skynsamlegt. Þarna hefur verið tekið mið af ábendingum þeirra sem best þekkja til og ég tel að vel hafi verið vandað til þessa frumvarps. Embættismenn hafa lagt mikla vinnu í þetta. Pólitíkin hefur lagt mikla vinnu í þetta og fram undan er meðferð efnahags- og viðskiptanefndar ásamt umræðum hér í þinginu. Ég ætla að lýsa eindregnum stuðningi við þetta góða frumvarp og eftir þá málstofumeðferð sem hér hefur átt sér stað í dag og mun að líkindum eiga sér stað í 2. umr.

Virðulegi forseti. Mig langar til að byrja á að tala um það sem eru í mínum huga algerlega sjálfsögð og augljós sannindi, að óvissa að óvissa er sjálfstæð breyta fyrir aðila í rekstri. Hvað þann þátt varðar að skapa einhverja vissu, skapa umgjörð og einhvern fyrirsjáanleika þá hefur ríkisstjórnin algerlega brugðist þeim fyrirtækjum sem hér um ræðir. Fyrirtækin hafa eins og við þekkjum, og ég ætla ekki að fara að rekja þá sögu hér sérstaklega, aftur og aftur og aftur fengið á sig íþyngjandi regluverk af hálfu ríkisstjórnarinnar, vitaskuld í þágu sóttvarna en gjarnan með þeim hætti að aðgerðirnar sem valda breyttu rekstrarumhverfi þessara fyrirtækja eiga að taka gildi á miðnætti næsta dags, miðnætti eftir tilkynningu eða innan örfárra daga. Ríkisstjórnin sjálf tekur sér hins vegar vikur og jafnvel mánuði til að bregðast við og mæta efnahagslegu höggi og tjóni þessara fyrirtækja. Fyrirtækin eru með þessu skilin eftir í þeirri stöðu í rekstri sínum að eiga kannski og mögulega von á bótum eða stuðningi sem þau vita þó ekki hver er og heldur ekki hvenær tekur gildi. Það er nánast vonlaust að halda rekstri gangandi í svoleiðis rekstrarumhverfi. Afkoma fólks og atvinna er í húfi. Sem þingmaður Reykvíkinga ætla ég líka að leyfa mér að lýsa yfir miklum áhyggjum af því hvernig áfangastaðurinn Reykjavík gæti litið út, verði mikið áframhald á þessum vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar. Hér verða auðvitað að vera einhver veitingahús og einhverjir skemmtistaðir þegar ferðaþjónustan hrekkur í gang af krafti aftur. Hérna vil ég aftur minna á það það að fyrir jólin boðaði hæstv. fjármálaráðherra stuðningsaðgerðir, hvort sem maður vill tala um stuðning eða bætur í því samhengi, í þágu þessara fyrirtækja sem við vitum öll hver eru, þegar sóttvarnaaðgerðir voru enn á ný kynntar með nýju sniði og harðari en áður. Engar slíkar tillögur komu þó fram

en að tveimur árum liðnum þá held ég að það sé sanngjarnt að segja að það sé ekkert nýtt í þessu. Þetta eru sömu sóttvarnaaðgerðirnar aftur og aftur. Sömu aðgerðum og verkfærum er beitt aftur og aftur. Sóttvarnalæknir hefur lýst því margsinnis í viðtölum hverjar þessar aðgerðir eru, hvað það er sem hann telur að best virki og hann hefur verið samkvæmur sjálfum sér í því. Við vitum hvaða efnahagsaðgerðum er þörf á til að bregðast við en þær koma bæði seint og illa fram. fram. Þetta frumvarp sem hér liggur fyrir þinginu er ágætt, svo langt sem það nær. En hér er ekki að finna öll þau úrræði sem þörf er á. Mér finnst það vera orðið allt að því rannsóknarefni af hvaða ástæðum það þykir svona flókið að leggja einfaldlega þær

ætti ekki að þurfa að gerast trekk í trekk að fyrirtæki, atvinnulífið, launþegar, séu skilin eftir vikum saman í óvissu um það hvers sé að vænta. Efnahagsaðgerðirnar verða að koma fram samhliða því sem ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir þrír stíga skref í sóttvörnum. Svo einfalt er það. Ég er ekki hingað komin til að ræða inntak sóttvarnaaðgerða heldur einfaldlega þennan veruleika. Þetta tvennt verður að haldast í hendur. Mér hefur fundist magnað að hlusta hér á þingmenn Sjálfstæðisflokksins í þingsal og jafnvel hlusta á ráðherra tala hér eins og rekstrarumhverfi þessara fyrirtækja hafi ekkert með stefnu ríkisstjórnarinnar að gera. Það er stundum eins og ágætir þingmenn og jafnvel ráðherrar Sjálfstæðisflokksins átti sig ekki á því að þeir tilheyra ríkisstjórninni sem tekur þessar ákvarðanir.

er orðið ansi langdregið og í upphafi árs erum við því miður enn stödd í þeim veruleika að það virðist nokkuð í land í viðureigninni við heimsfaraldurinn. Það ríkir enn óvissa um það hvenær má ætla að daglegt líf fólksins í landinu komist aftur í eðlilegt horf. Og það skiptir engu máli hvernig þingmenn eða ráðherrar Sjálfstæðisflokksins tala í fjölmiðlum um afstöðu sína til borgaralegra réttinda þegar þau tala með einum hætti í fjölmiðlum og iðka svo aðra stefnu við ríkisstjórnarborðið. Við óskum eftir því að skýrslugjöfin feli í sér upplýsingar um forsendur að baki ákvörðunum sem teknar eru hverju sinni, um fyrirhugaðan árangur og áhrif á samfélagið að öðru leyti. Þar erum við með það í huga að viðfangsefnið hér í þingsal er að skoða myndina heildstætt. Við erum öll meðvituð um þær miklu áskoranir sem heilbrigðiskerfið glímir við og heilbrigðisstarfsfólk. Ég held að þjóðin og þjóðfélagið allt

efnahagsaðgerðir verði lagðar til af hálfu ríkisstjórnarinnar til að mæta efnahagslegum og félagslegum afleiðingum sóttvarnaaðgerða hverju sinni. Við sjáum fyrir okkur að með þessu móti fáist fram forsendur og röksemdir stjórnvalda hverju sinni í markvissari umræðu á vettvangi þingsins.

Það er réttur þingsins og það er skylda þingsins að rækja eftirlit með stjórnvöldum. Ég get ekki stillt mig um að nefna þennan þátt þegar við erum hér í dag að ræða um efnahagsaðgerðir í þágu tiltekinna rekstraraðila vegna þess að þetta er svo nátengt, það er þörf á aukinni aðkomu þings að þessu leyti með því að fá fram forsendur, röksemdir, opna og gagnrýna umræðu um hvert á að stefna. Aðeins um inntak aðgerða. Eins og ég nefndi áðan, virðulegi forseti, er afstaða mín sú að þetta frumvarp sé gott svo langt sem það nær. Það er nauðsynlegt. Það er tímabært sannarlega. Það má raunar færa fyrir því rök að það sé of seint fram komið. En fyrsta aðgerð ríkisstjórnarinnar um frestun gjalddaga hjálpar fyrirtækjum í þessum sporum lítið, um það virðist flest veitingafólk vera sammála. Það segir sig auðvitað sjálft. Þótt veiran hopi, þótt reksturinn taki við sér á ný, þá munu rekstraraðilar í besta falli komast á sambærilegan stað og þeir voru áður og það er við bestu aðstæður.

Frestun gjalddaga er sambærileg því að sópa ruslinu undir teppið og þetta veit ríkisstjórnin og þetta skilja þeir rekstraraðilar sem eru að fá þetta fátæklega úrræði upp í hendurnar. Þess vegna er verið að leggja til núna þessa styrki svokölluðu, sambærilega þeim sem áður voru hér í boði. Ég spyr mig að því hvers vegna ríkisstjórnin lítur ekki til fyrri reynslu og horfir á fleiri úrræði. Tekjufallsútreikningar eru ágætir fyrir suma rekstraraðila, gagnast ekki öllum.

sem atvinnulífið og veitingageirinn hefur orðið fyrir og ég held að það sé réttmætt og eðlilegt að við horfumst í augu við það að við erum að tala um skaða. Við vitum af reynslunni að fyrirkomulagið sem hér er lagt upp með getur skapað hvata sem eru óheilbrigðir í rekstrarumhverfi. Ég er þeirrar skoðunar að hlutabótaleiðin hafi verið það úrræði sem gagnaðist einna best í byrjun faraldursins til að styðja

ráðningarsamband, tryggja störf, tryggja afkomu fólks sem í þessum fyrirtækjum og geira starfa. Nú heyri ég það frá fjölmörgum aðilum að fólk óttast að uppsagnir séu fram undan

Það eru engar væntingar um það, sýnist manni, að ríkisstjórnin sé að komast á annan stað þrátt fyrir að hún hafi boðað það í sumar, m.a. varaformaður Sjálfstæðisflokksins, hæstv. utanríkisráðherra, að væntanleg væri stefna ríkisstjórnarinnar og framtíðarsýn um viðbrögð við heimsfaraldri þannig að landsmenn allir og fyrirtæki

efnahagsaðgerðir koma fram veiklaðar og of seint þá er sú hætta svo sannarlega fyrir hendi að við séum að horfa fram á uppsagnir í þessum geira. Ég er Ég er ánægð með að þetta frumvarp sé fram komið en það eru mér mikil vonbrigði hversu seint það er á ferðinni. Ég skora á ríkisstjórnina að gera betur og og komi til þess að sóttvarnaaðgerðir verði framlengdar að nýju á næstu dögum eins og búast má við við þá sé hún samhliða tilbúin með svörin um það hvernig eigi að mæta þeirri stöðu fyrir vinnandi fólk og fyrirtækin í landinu.